за които е сключен договор за наем по чл. 90, също подлежат на прострелване. (4) За прострелване на огнестрелно оръжие се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 96 в редакцията на комисията.

и имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение. (2) Лицата по ал. 1 застраховат служителите си със застраховка „Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди.” изказвания? Няма. Гласуваме чл. 98

По чл. 96 има направено предложение от Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96: „Чл. 96. (1) Лицата, Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели, могат да закупуват боеприпаси за него, както и барут и капсули за целите по чл. 6, ал. 5, т. 1 срещу представяне на разрешението и документ за самоличност. Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели, могат да закупуват капсули и барут за целите по чл. 6, ал. 5, т. 2 с разрешение, издадено по реда на чл. 83 след представяне на заявление, придружено с копие на разрешението за носене и употреба и документ, доказващ необходимото количество. (3) Не се разрешава закупуването на боеприпаси за други калибри огнестрелни оръжия освен за посочените в разрешението по ал. 1. (4) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни или спортни цели, пренасят разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 100 в редакцията на комисията.

По чл. 97 има направено предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 97: „Чл. 97. Лицата, получили разрешение за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на този раздел, могат да придобиват резервни части за огнестрелното оръжие без разрешение с изключение на основните компоненти на огнестрелното оръжие.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98: „Чл. 98. (1) Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. (2) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата. врата. (3) Лицата, получили разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, когато разполагат с обекти за съхранение по чл. 79, ал. 2, осигуряват денонощна въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ. или СОТ. (4) Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от 3 месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го предава за съхранение на органите на МВР, на лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол или на утвърденото от органа, издал разрешението, място за съхранение.” Желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме чл. 98 съгласно доклада на комисията.

чл. 99 има направено предложение от Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2, а не го подкрепя подкрепя по т. 3: „3. В чл. 99 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) Лицата, получили разрешение за придобиване, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси до мястото за съхранение или до съответното Районно управление на МВР за прострелка със съответното разрешение.” Има направено предложение от народния представител Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението.

и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение

Разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия се издава на физически лица, получили разрешение за придобиване по чл. 50, ал. 2 и по чл. 51, ал. 3 от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани. (3) Физическите лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба,

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория 1, както и от категория 2 и 3 за количествата, посочени в чл. 53, както и за сценични пиротехнически изделия от категория Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло. (5) Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелно оръжие. (6) При извършване на взривни работи остатъчните количества взривни вещества се транспортират от лицата, получили разрешението по ал. 1.” Желаещи да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма. Сега гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров в частта му, която не се подкрепя, а това е т. 3 от неговото предложение.

чл. 100 има направено предложение от Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от народния представител Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100: „Чл. 100. (1) Транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия,

Няма. Подлагам на гласуване чл. 100 в редакцията на комисията.

издал разрешението за съответната дейност, придружено от следните документи: 1. копие от съответното разрешение; 2. копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по чл. 99, ал. 1, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност; 3. удостоверение за годност на превозното средство, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. чл. 12. (2) За получаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по чл. 99, ал. 1 подават заявление по образец до ГДОП на МВР или до РУ на МВР, издал разрешението за съответната дейност, придружено от следните документи: 1. копие от съответното разрешение; 2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.” Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101: “Чл. 101. За получаване на разрешение за транспортиране лицата по чл. 99, ал. 1 и 2 подават заявление по образец до ГДОП на МВР или до РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, придружено от следните документи:

удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”

комисията не подкрепя. Гласували 104 народни представители: за 29, против 63, въздържали се 12. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 101, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 102 има направено предложение от Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има направено предложение от Христо Бисеров: чл. 102, ал. 4 думата „едномесечен” да се замени с „двуседмичен”.” Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от Спас Панчев, което е оттеглено. Има направено предложение от Лаков, Владимиров и Стоичков: „В чл. 102, ал. 2 и 4 да се добави „в едноседмичен срок”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102: “Чл. 102. (1) При постъпване на заявлението и документите по чл. 101 ГДОП на МВР или РУ на МВР, на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение. (2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30 дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява. (4)

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров по чл. 102, ал. 4, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 101 народни представители: за 14, против 84, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков по чл. 102, ал. 2 и 4, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 104 народни представители: за 19, против 61, въздържали се 24. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 102, съгласно редакцията на комисията по доклада.

По чл. 103 има направено предложение от Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя (2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, не по-късно от 3 дни преди извършване на конкретно адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката. (3) Издадените разрешения за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси важат само за посочените в тях видове изделия в съответните количества и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 103, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Гласували 99 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 7. Предложението е прието. Копие на разрешението за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси придружава доставката и при поискване се предоставя за проверка на органите на МВР.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 108, съгласно редакцията на комисията по доклада.

по доклада. Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието.

е длъжно да осигури безопасно извършване на дейностите по товарене и разтоварване на взривни вещества, пиротехнически изделия от категории 3 и 4, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, като има право да ограничи в района достъпа на лица, несвързани с тази дейност.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105: “Чл. 105. (1) Лицето, Лицето, получило разрешение за транспортиране, е длъжно да осигури безопасно извършване на дейностите по товарене и разтоварване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, като ограничи достъпа до тях на лица, несвързани с тази дейност. (2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, е длъжно при съвместно транспортиране на взривни вещества, за които има опасност от самовзривяване и/или самозапалване, да спазва изискванията, определени от производителя за всеки вид взривно вещество.” изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 103 народни представители: за 12, против 81, въздържали се 10. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване текста на чл. 111 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Член 112 – има направено предложение от Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112: „Чл. 112. Забранява се транспортирането на територията на Република България на: 1. взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 и на фойерверки от категория 2 и 3 до количествата по чл. 53, като ръчен багаж по обществения транспорт; 2. оръжия и боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 108, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 107 по вносител, който комисията подкрепя и наименованието на Раздел ІІ, което също е подкрепено

и предлага следната редакция на чл. 108: „Чл. 108. (1) Транспортиране на взривни вещества за граждански цели от територията на друга държава членка до територията на Република България се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз съгласно Приложение № 2, издаден от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Документът по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели по реда на този закон, наричано по-нататък „получателя”. (3) С цел получаване на предварително съгласие от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, и от държавата членка по произход на доставката получателят изпраща до съответните компетентни органи документа по образеца съгласно Приложение № 2, който съдържа следната информация: 1. номер и дата на изтичане срока на съответното разрешение на получателя; 2. име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на получателя, доставчика и на лицата, осъществяващи транспортирането на доставката; 3. описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката и, по възможност, входни и изходни пунктове в държавите членки; 4. дата на изпращане и очаквана дата на получаване; 5. име и адрес на управление на производителя и количество взривни вещества за граждански цели; 6. идентификационен номер съгласно Препоръките на ООН за превоз на опасни товари. (4) Получателят представя на ГДОП на МВР попълнения с информацията по ал. 3 и подпечатан от съответните компетентни органи документ или документ, удостоверяващ съгласието на компетентните органи на всяка от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, декларация, че взривните вещества за граждански цели са с нанесена “СЕ” маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и имат нанесена уникална идентификация по чл. 29, когато ще се пускат на българския пазар, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. (5) Когато лицето по ал. 2 е получило само разрешение за придобиване, то посочва адреса на обекта за съхранение на доставката. (6) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документа по ал. 1. (7) Документът за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз по ал. 1 придружава пратката по целия маршрут до мястото на доставката и се предоставя при поискване от съответните компетентни органи на държавите членки. (8) Получателят съхранява документа по ал. 1 за период 3 години след получаването на доставката и при поискване го предоставя на органите на МВР.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 109 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Транспортирането на взривни вещества за граждански цели от територията на Република България до друга държава членка или от държава членка през територията на Република България до друга държава членка се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на ЕС, издаден от компетентния орган на приемащата държава членка. (2) В случаите по ал. 1 директорът на ГДОП на МВР или упълномощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на доставката, или поставя съответния печат в документа за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.” Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 108, съгласно редакцията на комисията по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 110, който комисията подкрепя.

и предлага следната редакция на чл. 111: „Чл. 111. (1) Транспортирането на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези по чл. 108, от територията на Република България до друга държава членка, се извършва при условията и реда на Глава пета, раздел I, като към документацията по чл. 101 се представя и предварителното съгласие на държавата членка, когато такова се изисква по националното й законодателство. (2) Когато взривните вещества и пиротехническите изделия попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на чл. 111 съгласно редакцията на комисията по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Раздел III съгласно доклада.

Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешения за производство по реда на този закон, от директора на ГДОП на МВР или от